još imamo jednu točku dnevnoga reda. A to je: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice,

159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja raspravu. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik, gospodin Ivica Buconjić. Izvolite. **Buconjić, Ivica (HDZ)** Hvala lijepo. Zaista vrlo kratko. Naime radi se o Prijedlogu promjena Zakona o nadzoru državne granice. Radi se o pitanju koje je za Hrvatsku vrlo interesantno zbog toga što se Republika Hrvatska nalazi na izuzetno osjetljivom geostrateškom i političkom položaju da se preko Republike Hrvatske križaju mnoge rute i organiziranog kriminala prometovanja drogama, šverca odnosno «traficing-a» ljudima i zbog toga nam je cilj i predloženim promjenama ovoga zakona osigurati veću učinkovitost u nadzoru i kontroli državne granice. Smatramo da su ovo predložena rješenja u skladu sa standardima koji se primjenjuju u razvijenim zemljama ne samo Europske unije i svijeta i da će prihvaćanje promjena u ovakvom obliku sigurno pridonijeti boljoj i učinkovitijoj kontroli i nadzoru državne granice. Isto tako moramo voditi računa i o tome da će Hrvatska vrlo brzo za nekoliko godina postati i vanjska granica Europske unije i sigurno će i Europa od nas zahtijevati da budemo učinkovitiji u kontroli i nadziranju državne granice ali ponavljam primarno nam je, primarno nam je motiv za predlaganje ovih promjena sigurnost Republike Hrvatske i učinkovita kontrola državne granice bez obzira na zahtjeve drugih zemalja zbog toga što je to interes svih nas da nam granice budu sigurne i da na granicama zaustavljamo sve one negativne tendencije koje se eventualno pojavljuju. I samo još kratko možda su dvije najveće novine u ovim predloženim izmjenama Zakona. Prva je novina da su avioprijevoznici dužni dostaviti policiji spisak putnika kako bi policija granična imala podatke o onome tko ulazi u Republiku Hrvatsku. I druga je najveća isto tako novina da se uspostavlja nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom. Taj postupak je već počeo kroz nabavku opreme na dva granična prijelaza Pleso i Bajakovo već se pokazalo da uspostavljanje kvalitetnog informacijskog sustava zaista daje izvrsne rezultate i pojačava učinkovitost u borbi protiv svih onih pokušaja nezakonitog nelegalnog ulaska u Republiku Hrvatsku. Kažem zakon je kratak, naizgled jednostavan ali sigurno će ukoliko bude ovakav usvojen pružiti Hrvatskoj policiji dodatne mogućnosti da budemo učinkovitiji u kontroli i nadzoru državne granice. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost gospodin razmotrio je pitanje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice i nakon rasprave odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice u tekstu kako je predložen od predlagatelja zakona. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika gospodin Ivan Jarnjak, HDZ-a. Poštovani gospodine dopredsjedniče Hrvatska demokratska zajednica, klub Hrvatske demokratske zajednice apsolutno podržava prijedlog ovog zakona, odnosno izmjene i dopune Zakona o nadzoru državne granice sa Konačnim prijedlogom zakona iz razloga što je granica Hrvatske jedno od najdužih u svijetu kad se uzme po broju stanovnika. Mi imamo i pol milijuna stanovnika granicu preko 3 tisuće kilometara. Recimo Poljska ima 10 puta skoro više stanovnika, a ima nešto manju granicu nego što je naša. Drugo, granica je nešto sveto za svaku državu. Država da bi dokazala svoj identitet, suverenitet prije svega mora utvrditi svoju granicu i mora reći od tud do tud je naša država. A treće je ono što je bitno da mi u nedavnoj prošlosti smo itekako čeznuli i morali se boriti da bi došli na svoje granice i da bi mogli nadzirati svoje granice. Sve to skupa je izuzetno bitno i u hrvatskoj narodu osjetljivo pitanje kad govorimo o nadzoru državne granice. A kad govorimo sad konkretno o nadzoru onda moram reći da su dvije bitne komponente u tom nadzoru. Jedno je granični prijelazi koje treba postaviti tako da protočnost bude velika, da ne bude zastoja, ali da nadzor bude zaista učinkovit i da ne prolaze oni i one i one stvari koje nisu pogodne koje mi ne bi željeli da uđu ili izađu iz naše države. I drugo je pitanje kako nadzirati graničnu crtu koja je izuzetno dugačka u Hrvatskoj i koju treba također zaštiti jer se suverenitet i dostojanstvo neke zemlje procjenjuje na taj način koliko je sigurna granica. Prema tome za nas kao državu Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje tog zakona, jer taj zakon upravo te bitne komponente unapređuje, te bitne komponente ističe i čini hrvatsku granicu sigurnijom. Bitno je također i to da se naše zakonodavstvo sada kad je u pitanju nadzor državne granice približava zakonodavstvu Europske unije, odnosno uvjetima prelaska državne granice koje je potpisal Schengenski, koji Vrlo često ga zovu kao Schengenska granica. Međutim to nije Schengenska granica, to je isključivo propisi koji govore o uvjetima prijelaza državne granice, odnosno o tome što zemlje koje su članice Europske unije, odnosno potpisnice Schengenskog sporazuma moraju činiti da bi zadovoljile sigurnosne uvjete koje treba činiti za dobrobit svih zemalja.

Jer dio naše granice i to veliki dio naše granice bit će vanjska granica Europske unije i morat ćemo se prilagoditi dakle i onome što interesima Europske unije, ali prije svega zaštiti svoju zemlju. Stoga klub Hrvatske demokratske zajednice pozdravlja donošenje tog zakona i prijedlog tog zakona i podržat će ga. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. U ime kluba HSP-a, gospodin zastupnik Pero Kovačević. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Bit ću kratak. Jasno klub Hrvatske stranke prava će podržati donošenje ovoga zakona. Naime, pitanje nadzora državnih granica je jako bitno pitanje s obzirom na duljinu granice naše s jedne strane, a s druge i na zemljopisni položaj Hrvatske. Naime, svjesni smo i realni situacije da preko naše zemlje su rute kako razno raznih krijumčarskih lanaca vezano za drogu i narkotike, a nažalost vidljivi smo i za šverc čak osobama. Prema tome ovo je pitanje jako bitno i zbog toga je bitno i da Ministarstvo unutarnjih poslova nastavi prije svega sa ovim informacijskih uvezivanjem svih graničnih prijelaza prijelaza jer to je situacija sasvim drukčija, uvijek se zna tko je ušao u zemlju, tj. olakšava i rad svim drugim službama u smislu sprječavanja nelegalnog ulaska i onda i obavještajna zajednica kao takva u razmjeni podataka sa drugim obavještajnim zajednicama može doći sasvim pravih podataka koje će onemogućiti ove razno razne krijumčarske lance koji nažalost prolaze preko naše zemlje. omogućit će i zapošljavanje i novih ljudi, normalno. Znamo da je za bivše vlasti je policija otpuštena, hrvatski branitelji iako smo znali da će ovo doći ovo pitanje, da ćemo mi morati sasvim drukčije čitati granice. Ali je onda napravljen ustroj pa je rečeno nama ne treba toliko policajaca i onda su iz policije otpušteni

Hvala lijepa. Zaključujem raspravu.